залі зареєстровано 207 народних депутатів. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашої колеги народного депутата Ганни Вячеславівни Бондар із фракції "Слуга народу". Давайте її привітаємо, побажаємо наснаги та міцного здоров'я! (Оплески) Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів із внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Прошу народних депутатів записатися на виступ.

Данілов Віталій Богданович, "Батьківщина". Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка.

Шановні колеги, я хочу подякувати всім народним депутатам, які зараз на своїх робочих місцях, які не покинули Україну, які продовжують працювати незважаючи на всі обставини. у нас з вами наступив момент істини. Ви всі знайомі з інформацією публічною. Ми також знайомі з інформацією закритою. Ви знаєте, що на цю хвилину припинилися дипломатичні переговори. Ви знаєте, що з України відкликані не тільки посольства, але і інструктори, які працювали в нашій армії. Ви знаєте дуже добре, що на сьогоднішній день, слава богу, вже не існує Мінських домовленостей і що Російська Федерація обрала шлях інший – шлях військової агресії. Ви дуже добре обізнані, що визнання "ЛНР" і "ДНР" відбулося відбулося не в кордонах лінії розмежування, а відбулося в кордонах, адмінкордонах Луганської і Донецької області. Це означає, все, що все відбулося останній час, означає декілька важливих речей. Перше. Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. І ми мусимо діяти так, як прописано в законі. Нам треба діяти попунктно, тому що, якщо ми не діємо, ми живемо без протоколу. Друге, що важливо знати. У цій ситуації, коли вже прийшов час розуміти, з ким ми, де ми і які в нас ресурси, ми чітко зараз розуміємо, що ми залишилися з нашою армією. Ви це розумієте. І від того, наскільки сильна у нас армія, залежить, вистоїть чи не вистоїть Україна. Або армія, або чудо, яке може зараз врятувати ситуацію. І тому я не хочу казати мантри про єдність, я хочу сказати, що зараз всі наші зусилля мусять бути зосереджені на оцій точці – армія. І сьогодні я пропоную прийняти декілька важливих рішень. Перше – це, безумовно, фінансування армії, ніяких змін до бюджету. Вчора підписано всіма лідерами фракцій законопроект про відкриті видатки на армію, казначейський рахунок і видатки на оборону. Мусить уряд визначатися, що робити. Підписали всі лідери фракцій, сьогодні ми проголосуємо. Друге. "Велике будівництво" – це прекрасна програма в мирний час. Зараз нам треба зосередитися на військово-промисловому комплексі, на ВПК, і мусить стати замість "Великого будівництва" – "Велика армія". І якщо ми зараз цього не зрозуміємо, ми залишимося без необхідної зброї і без необхідного забезпечення. Все буде добре, ми переможемо. Але діяти треба правильно. Слава Україні!

Доброго дня, шановні колеги! Дмитро Кисилевський, місто Дніпро, фракція "Слуга народу". Для зміцнення армії нам потрібно ще дещо, щоб виграти війну. Я переконаний, що для перемоги і для підсилення армії нам потрібно будувати потужну економіку. І саме зараз є прекрасна нагода підняти перед партнерами питання економічної співпраці, які відповідають цій меті. Я пропоную кілька напрямів для такого економічного діалогу. Перше – борги. Ми маємо почати перемовини про переформатування наших боргів. Варто вести мову не про списання, а про вивільнення цих коштів для реінвестування в українську економіку. Ми потенційно можемо отримати до 40 мільярдів доларів інвестиційного ресурсу. Друге – ринки для українських товарів. Жоден, колеги, з наших західних партнерів не продемонстрував готовності зняти чи зменшити мито проти українських товарів. Наприклад, Сполучені Штати звільнили з-під дії мита на метал уже всі країни, окрім Китаю, Росії і України. І як це розуміти, колеги? Аналогічно Євросоюз. Треба розпочинати предметні перемовини з нашими партнерами, аргументуючи їх нашими виключними обставинами, а не, вибачте, тільки їздити туди за отриманням переліку завдань, як це було донедавна. Так само я вважаю, що агресія Росії є приводом розпочати перегляд наших тарифних умов у Світовій організації торгівлі. Процедури це дозволяють, і коли, як не зараз, піднімати це питання. Третя пропозиція – перегляд наших можливостей по державній допомозі. Україна колись взяла на себе, вибачте, піонерські євроінтеграційні зобов'язання обмежити здатність власної держави підтримувати власну економіку. Зараз нам це шкодить. Тож потрібно забезпечити розширення можливостей державного фінансування економіки, а діючі обмеження по держдопомозі відтермінувати до моменту вступу України до Євросоюзу. Я вважаю, що саме це буде справедливим. Колеги, хто вивчав історію Німеччини, знає про існування "плану Маршалла" і "плану Моргентау". Так от, "план Моргентау", який нав'язали Німеччині союзники після поразки у війні, полягав у повній деіндустріалізації Німеччини. Але тоді союзники швидко зрозуміли, що сировинна бідна країна всередині Європи стане осередком нестабільності. І давайте вже визнаємо, що саме такий підхід зараз наші західні партнери практикують по відношенню до української економіки, на жаль, треба це визнати. На зміну йому тоді прийшов "план Маршалла" – план реіндустріалізації Німеччини, і саме він дозволив збудувати таку Німеччину, яку ми всі знаємо зараз. Тож, якщо наші партнери хочуть зменшувати ризик великої війни, вони мають звернути увагу в тому числі на індустріальний розвиток України, і в тому числі на військово-промисловий комплекс. який вона отримала сама, могла б стати лідером цього процесу, якщо вони вже так не хочуть продавати нам зброю. Я пропоную уряду почати з ними про це діалог. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, "За майбутнє", Гузь Ігор Володимирович. Слава Україні! Шановні українці, хотів би звернутися до вас. Перед повномасштабним можливим вторгненням нашого віковічного ворога багато з вас, сотні тисяч, задають сьогодні питання: що я можу робити і як я можу допомогти в обороні нашої країни. Я особисто рекомендую кожному вже сьогодні вивчити питання щодо вступу до лав територіальної оборони. Тербатальйон створений в кожному районі нашої області. Що таке територіальна оборона? Ви можете працювати там, де працюєте сьогодні, але ви підписуєте контракт, заступаєте на службу в резерві, за вами закріплюється зброя і вже, як вчора оголосив Президент, розпочинаються повномасштабні навчання. Коли буде мобілізація тероборони, ви приходите на свій мобілізаційний пункт, отримуєте зброю і будете готові на території вашого міста, селища, району забезпечувати порядок і безпеку, критичну інфраструктуру: мости, хлібозаводи, теплокомуненерго, водоканали так далі. Це сьогодні для цивільного, той, хто є патріотом, реальний шанс долучитися до оборони своєї країни. Це перше. Тому, друзі, прошу вступати в тероборону. Друге. Я хочу звернутися до Президента Зеленського і до "Слуги народу". Сьогодні ми будемо розглядати Закон про спрощення користування вогнепальною зброєю для українців. Настав час перестати боятися свого народу. Є два законопроекти: один лайтовий, побудований на страху перед своїм народом; і інший, який допоможе нам в боротьбі з окупантом. Я прошу підтримати другий законопроект, альтернативний. Треба, щоби ми дали можливість українцям за спрощеною процедурою вже сьогодні оформляти бойову вогнепальну зброю. Це допоможе боротьбі з ворогом в різний спосіб: партизанка, боротьба з мародерами і так далі. 30 років влада в цій країні боїться своїх громадян. Натомість 2 мільйони нелегальної зброї сьогодні на руках і так знаходиться. Тому я прошу пана Зеленського, прошу "Слугу народу" підтримати сьогодні альтернативний законопроект і не боятися в час можливої агресії віковічного окупанта - Російської Федерації дати можливість українцям захистити свій дім, свою родину і свою державу. Готуймося до оборони! Слава Україні!

Тарас Тарасенко, "Слуга народу". Наразі я працюю в профільному Комітеті з прав людини та деокупації Донбасу та Криму. За останні дні Російська Федерація намагається принести вічний мир на нашу територію шляхом мінометних обстрілів критичної інфраструктури. Зараз люди в Донецькій та Луганській областях перебувають без світла, без води, без опалення. Це реалії війни. І вчора ми на засіданні комітету підтримали звернення до Президента України щодо введення військового стану в межах Донецької та Луганської областей. Воєнний стан – це не про війну, це про захист і захист цивільного населення. Ми повинні думати, як захистити наших громадян, тому що ми знаємо, що наша армія захистить нас. А тепер про мир. Вісім років Україна перебуває в війні. Військові повертаються в мирне життя після жахливих боїв, після жахливого часу, коли над ними літають кулі, і вони потребують допомоги. За вісім років війни в Україні так і не було створено належної працюючої системи реабілітаційних центрів. На базі Комітету з прав людини сформована робоча група, яка напрацьовує законодавство та стандарти для належної допомоги нашим військовим. Враховуючи те, що в мирний час люди, які постраждали від військових злочинів, повинні отримувати належну допомогу як фізіологічну, так і психологічну, це буде зміцнювати нашу країну, створювати умови, за яких наші військові будуть впевнені, що при поверненні додому їм буде надана допомога не тільки грошима і забезпеченням, а й ще підтримкою. Багато років воїни АТО допомагали один одному самостійно, створюючи різні соціальні проекти. Наразі, вважаю, що завданням держави є забезпечення створення політики,

Шановні колеги народні депутати, шановний головуючий! У сьогоднішній ситуації одним із головних завдань для нас є безпека держави та всіх громадян. Всі ми впевнені в наших Збройних Силах, які мають необхідний досвід, сили і засоби для оборони країни. Але нашому війську потрібна надійна підтримка в тилу у вигляді територіальної оборони. І незважаючи на те, що ще не минуло навіть двох місяців із моменту її створення, підрозділи територіальної оборони розгорнуті у всіх регіонах, укомплектовані особовим складом на понад 70 відсотків і вже почали проводити активне навчання та підготовку. Ми дякуємо кожному громадянину, хто прийняв рішення приєднатися до лав територіальної оборони в своєму місці. І така кількість людей по всій Україні змушує противника сумніватись в доцільності вторгнення. Маючи таку силу, Україна більше не буде легкою здобиччю для агресора. Як ви вже знаєте, наша політична сила "Слуга народу" ініціювала по всій Україні проведення позачергових сесій для вирішення питань, які пришвидшують розбудову територіальної оборони. Ми проаналізували стан на місцях і пропрацювали всі проблемні питання, цей процес відбувається в повній співпраці і держави, і громадян. Попри різні партійні кольори, ми добилися вражаючих результатів. Станом на сьогодні по всій Україні понад 450 громад ухвалили рішення про виділення додаткових коштів на тероборону на загальну суму більше ніж 387 мільйонів гривень. Ця цифра збільшується в режимі реального часу і лише за останній тиждень зросла більше на 130 мільйонів. Ці кошти дозволяють вирішити питання, пов'язані з матеріально-технічною базою тероборони, належним обладнанням приміщень і створенням необхідних умов для розгортання підрозділів в усіх регіонах. Я вважаю, що депутати місцевих рад показали депутатам Верховної Ради хороший приклад співпраці, коли різні фракції, які прийшли за різними прапорами, починають забувати про розбіжності і об'єднуватися в питаннях, які стосуються обороноздатності нашої країни. найближчим часом ми спільно з усіма фракціями внесемо зміни до бюджету, якими на оборону нашої країни буде виділено додаткових більш ніж 36 мільярдів гривень. Як ми й обіцяли, більше 20 мільярдів гривень піде на грошове забезпечення військових, більш ніж 6 мільярдів гривень на закупівлю озброєння, майже 4 мільярди гривень на індивідуальні засоби захисту і більше 1,2 мільярда гривень на потреби тероборони. І я впевнена, що тут, у Верховній Раді, ми станемо пліч-о-пліч і покажемо приклад єдності всім нашим громадянам.

Олексій Горчаренко, Україна. Друзі, сьогодні ми стоїмо перед викликом існування нашої держави. Фактично Путін сказав: "Я не визнаю факту існування вашої держави, вашої нації, вас не існує, і я вас знищу". Вчора ми побачили черговий ультиматум від божевільного кремлівського диктатора: ніякого НАТО, визнайте Крим і демілітаризація, тобто здайте зброю, ну, а далі я зроблю з вами все, що завгодно. Ми чудово знаємо з історії, цей вибір між ганьбою та війною. І ми знаємо, що обираючи ганьбу, ти обираєш і війну, але ще в гіршому варіанті. Тому ми ніколи не піддамося на ці ультиматуми, ми ніколи на це не підемо. Ми будемо захищати нашу державу і ми її обов'язково захистимо. Сьогодні я закликаю, бюджетний комітет має підтримати 6542, і взагалі фінансування наших Збройних Сил, давайте об'єднаємося і разом нарешті сьогодні виділимо перше додаткове фінансування, і потім кожен день будемо додавати, додавати, люди по всій Україні виходять на вулиці, і в суботу о 13 годині ми вийдемо обов'язково у Краматорську, щоб показати, що Донбас – це Україна, і ніякий "ДНР/ЛНР", і ніякий "руський мір", і ми обов'язково це зробимо. Друзі, сьогодні 23 лютого, і в Росії будуть розповідати про День защитника Отечества, і будуть розповідати щось своїм солдатам, що ідіть, воюйте, давайте несіть "русский мир". Я хочу звернутися до російських солдат. Вас тут нічого не чекає! Вас не чекають тут ні мешканці Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси, Києва з квітами в руках. Ми вас чекаємо з "джавелінами" і зі зброєю в руках. І якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете, це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! Це ми вам можемо сказати, і ви тут помрете, помрете, як паршиві пси, якщо ви зайдете в нашу державу. І ваші генерали, які кидають вас в цю м'ясорубку, вони будуть потім перші тікати. Тому зараз кидайте зброю, йдіть додому до своїх дітей, до своїх жінок, тут вам немає чого робити. Це не ваша земля і ніколи нею не буде! Ми обов'язково переможемо, що б і хто вам не розповідав. І перемога буде за нами. Україна буде вільною, а ви залишитесь тут навічно в цій землі. Оце ваше майбутнє, якщо ви спробуєте це зробити. Запам'ятайте це і зупиніться зараз, поки вам не пізно. Друзі, перемога буде за нами! Слава Збройним Силам України! І слава Україні! Дякуємо. Героям слава! Кицак Богдан Вікторович, "Слуга народу". Ольга Василевська-Смаглюк, будь ласка, "Слуга народу". Шановні друзі, зараз не час для політичних лозунгів, зараз потрібно розв'язувати ті проблеми, які перед нами стоять. Пам'ятаєте, киянка Голда Меїр казала, що ядерної зброї у нас немає, але в разі чого ми її використаємо. перш ніж почати говорити про ядерну зброю, давайте вирішувати інші, не менш важливі ядерні справи, інакше Російська Федерація розвантажить наші ж радіоактивні відходи, які вона поки зберігає в рамках міжнародних угод у сфері енергетичної безпеки Мова йде про будівництво проміжного сховища зберігання відпрацьованого ядерного палива, яке ми взагалі-то мали вже збудувати і приймати свої радіоактивні відходи з Росії. Інакше все це в світлі останніх подій може завершитися плачевно як для нашого іміджу, так і для безпеки наших громадян. На будівництво сховища для проміжного зберігання було виділено з бюджету вже більше 1,8 мільярда гривень при загальній вартості будівництва сховища 4 мільярди гривень. Це тільки за три останні роки їх, усі ці кошти було повернуто в бюджет. Знаєте чому? Тому що Державне агентство з управління зоною відчуження не може провести тендер. На чотирьохмільярдний тендер у нас стільки охочих вигляді приватних компаній, які збивають один одного під час оголошення результатів. У цьому випадку ми маємо те, що ноунейми від енергетичної галузі збивають один одного і не дають Україні вирішити вирішити проблему зі зберіганням високорадіоактивних відходів. Це злочинна халатність, і за неї ми вже заплатили мільйони гривень штрафів Російській Федерації. І заплатимо більше, якщо до грудня 23-го року не добудуємо добудуємо тимчасове сховище зберігання високорадіоактивних відходів. Це сховище стало яблуком розбрату між кількома фірмами, які збивають один одного на тендерах, і це шкодить нашій державі. Якщо ми з вами плануємо ухвалити законопроект про спрощення проведення тендерів в особливо чутливих галузях, давайте включимо спрощення проведення тендеру з будівництва тимчасового сховища відпрацьованого ядерного палива. Тоді нам вдасться його збудувати, ми не будемо платити штрафи Російській Федерації і не будемо чекати, поки Росія покладе наші відходи біля наших же кордонів, і ми не будемо знати, куди їх дівати. Спрощений тендер вирішить цю проблему, збереже наш імідж перед міжнародними партнерами в угодах, які ми підписували, а також не дозволить Російській Федерації зробили з нами ще одну проблему, яку ми маємо з вами вирішити. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, "Опозиційна платформа – За життя", Загородній Юрій Іванович. Дякую. Шановна президія, народні депутати, шановні громадяни України! У червні 1990 року, за півтора місяця до проголошення Декларації про державний суверенітет України, Прем’єр-міністр Британії легендарна Маргарет Тетчер, виступаючи ось з цієї трибуни у цьому сесійному залі, наголосила, що незалежність – це висока відповідальність. Цитую, що вона сказала: "Ви маєте навчитися брати на себе відповідальність за свої рішення. Це те, чого у вас так довго не було". "Влада – це завжди глибокі знання, важка праця і висока відповідальність", - писав український історик, філософ, громадсько-політичний діяч В'ячеслав Липинський. Виникає запитання: а чи є висока відповідальність в української влади? Питання складне, дуже складне. Хтось обіцяє повернути Донбас за два тижні, але так і не виконує своєї обіцянки. Діючий Президент України Володимир Олександрович, йдучи на вибори, в четвертому розділі своєї передвиборчої програми обіцяє: "Ми повинні вибороти мир для України. Рух України до НАТО та інших безпекових питань мають отримати своє підтвердження на всеукраїнському референдумі". А вступаючи на посаду Президента України, в інавгураційній промові Володимир Олександрович сказав: "Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все, і я точно не боюся ухвалювати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир, не втрачаючи наших територій". Але, на жаль, не вистачило політичної відповідальності, щоб виконати Мінські угоди, повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас. Можливість ще не втрачена, можливість є. І один-єдиний шлях – це дипломатія. Україна своїми діями має показати, своєю гуманітарною політикою, своїм прагматизмом показати, що Донбас – це Україна, Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна. Україна сьогодні розколота. Щоб припинити розкол, ми пропонуємо, наша політична сила, почати реалізовувати програму "Формула національного успіху", яку запропонував лідер нашої політичної сили Віктор Володимирович Медведчук, а також розглянути в цій сесійній залі законопроект 6553 про позаблоковий, нейтральний статус України. Прийнявши таке рішення, ми повернемося до витоку нашої державності... Дякую. Будь ласка, Савчук Оксана Василівна, позафракційна. Оксана Савчук, Івано-Франківщина, "Свобода". Я хочу сьогодні всім тут сказати, хто ще не зрозумів, що Україна сьогодні як ніколи єдина держава, цілісна, унітарна, яка буде захищати свої кордони. Ми будемо тісно співпрацювати з НАТО, ми будемо дбати про свою кібербезпеку, і ми зробимо все можливе, щоб закон про колаборацію, про колаборантів був прийнятий, і вичистити цей парламент, світ колаборантів, які сидять під тими колонами, як і "п'ята колона" Москви. Але ми також повинні сьогодні ще раз звернутися до Президента про те, що ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Росією. Вчора я зареєструвала дві постанови: 7093 із зверненням до Президента все ж таки розірвати дипломатичні відносини з Росією, а також 7095 – про те, що ми повинні запровадити воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, закрити транспортне сполучення з Російською Федерацією та Білоруссю. Це дозволить нам в першу чергу називати речі тими іменами, які є. Сьогодні Росія, нападаючи на Україну і визнаючи окуповані території, каже, що вона не визнає і не визнавала нас. Саме тому як ніколи сьогодні ми маємо об'єднатися в тому, щоб виділити додаткові кошти з державного бюджету на фінансування армії. Я хочу сьогодні подякувати всім тим, хто вступив в територіальну оборону і продовжує це робити. Я хочу подякувати всім тим людям, які сьогодні незалежно від віку беруть йдуть на навчання, на стрільбища, вчаться стріляти, вчаться допомагати, надавати першу медичну допомогу, ще раз показують, що ми сильна нація, ми гідне суспільство, яке готове протистояти ворогу. Так, у нас немає страху, але у нас є сила – сила один від одного. Нам потрібно сьогодні розуміти, перед нами багато викликів, в тому числі енергетичні. І ми як парламент, який буде працювати цей і наступні тижні без перерви, маємо реагувати на ці енергетичні виклики, які стоять перед нами. Також дуже ключове сьогодні – це є волонтерство. Повірте, кожен військовослужбовець, який стоїть на фронті, повинен розуміти, що там, на місцях, його родина захищена нашою увагою. Тому, хто не має можливості взяти зброю чи навчитися, ми повинні стати волонтерами і добровольцями. Дозвольте нашим військовим відчути, що їхні родини під нашою опікою. Віримо у Збройні Сили. Пам'ятаймо, що ми сильна держава. Ми перемогли і переможемо незалежно від того, який би ворог не був. Тому об'єднуймося, тримаймося всі разом, допомагаймо один одному. Наші Збройні Сили найкращі, і ми разом переможемо! Дякуємо. Будь ласка, Припутень Дмитро. Чорноморов Артем. Додайте трошки. Доброго ранку, спікер, президія! Шановні народні депутати, народ України! Хотів звернутися до вас з цієї трибуни, як завжди, з надією, що мене буде почуто, як кожний депутат, він хоче, щоб його почули і виконали прохання або думки народу, який його обрав. я провів нараду в Миколаївській області з територіальних громад. Поспілкувався з військовослужбовцями, поспілкувалися з представниками територіальних громад і місцевою владою. І ми впевнені, що ми наразі готові для того, щоб, як сказати, витримати удар, якщо, не дай бог, він буде. Наразі я хочу сказати, що Президент з нами. Народні депутати України, чия чесна назва "народний", тут, у парламенті, гідно відстоюють інтереси свого народу і об'єдналися без всіх прапорів, скинули всі кольори і лозунги заради одного: відстояти справжню незалежність і територіальну цілісність України. І саме головне, що я хотів сказати і закликати всіх губернаторів, всі обласні державні адміністрації і ради для того, щоб об'єднатися, для того, щоб вони не просто обговорювали ті проблеми, які є в територіальних районних громадах, а виїхали на місця і провірили наявність всього необхідного, що треба нашим військовослужбовцям. І хотів би звернутися до великого бізнесу, особливо як аграрний комітет, до фермерських господарств великих. Ви працюєте на землі. І як казав наш лідер, патріот Володимир Олександрович Зеленський: це не благодійність, це ваш внесок, це внесок, обов'язок у забезпечення безпеки свого району, своєї землі і тих громадян, які надали вам право оренди цю землю в користування. І хотів би особисто подякувати керівництву НАЕК "Енергоатом" Котіну Петру Борисовичу, який вже долучився до територіальної громади Вознесенського об'єднання району; Ігорю Михайловичу Половичу, керівництво атомної електростанції в Южноукраїнську. Я хотів би сказати одне: я представник Миколаївської області, зі мною колеги Херсонської області, представники Донецької, Луганської, ми той щит зараз, який стоїть. Тому хочу сказати, дорогі друзі, одне: ми не бачимо дійсно зараз мотивів до кроку вперед, але я закликаю, що кроку назад теж не буде. Слава Україні! час на виступи закінчився. Є кілька оголошень, поки... Давайте спочатку оголошення, а потім... Тим більше, що одне з оголошень пов'язано з вами. відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Україна без олігархів". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича. Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Порядок денний: деколонізація". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України В'ятровича Володимира Михайловича. Повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Євроатлантична Україна". Головою цього об'єднання обраного народного депутата України Буймістер Людмилу Анатоліївну, заступниками голови обрано народних депутатів України: Гончаренка Олексія Олексійовича та Савчук Оксану Василівну. Будь ласка, Буймістер з процедури. Дякую, пане голово. Шановні колеги, вчора, коли ми обговорювали звернення до наших міжнародних партнерів. Усі фракції зійшлися в одному, що Путін не зупиниться на визнанні "Л/ДНР" і буде йти далі. Ми чуємо, що визнані кордони так званих "Л/ДНР" сьогодні пролягають по суверенній території України. Тому я закликаю, пане голово, і всіх колег невідкладно поставити на голосування проект Постанови № 7089 щодо звернення до наших міжнародних партнерів про надання миротворчої місії в Україну. Поки ми цього не попросимо, ніхто цього не зробить. Колеги, будь ласка, не бойкотуйте цю постанову, давайте звернемось до наших партнерів і допоможемо їм допомогти нам. А я абсолютно категорично не згодна з колегами, які кажуть, що це зараз нереально. Якраз зараз той момент, коли весь світ об'єднаний навколо України, і якраз зараз це наш шанс, бо якщо ми цього не зробимо зараз, ми будемо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Ви хочете поставити включення в порядок денний чи що? А це постанова чи це законопроект? Постанова? А комітет є на неї? (Шум у залі) Звернення – це звернення. Зараз ми… Комітет не розглядав, ось мені повідомляють. Будь ласка, комітет, якщо… Це Голова може надати. Зараз він повернеться з важливих справ і… Ви з процедури? Хто, Ірина Володимирівна? Будь ласка. Дякую, шановні колеги. По-перше, хочемо дійсно подякувати сьогодні всім народним депутатам, які подають свої ініціативи, пропозиції, реєструють це як заяви Верховної Ради. В той же час, шановні колеги, дуже важливо, щоб ця робота була комплексна. Сьогодні в порядку денному Верховної Ради стоїть заява у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації другим питанням. Наприклад, в цій заяві немає ніяких рекомендацій і пропозицій щодо того, як сьогодні має має діяти наша дипломатія найбільш проактивно. У мене зараз і як в співголови фракції "Європейська солідарність", і представника профільного Комітету у закордонних справах конкретна пропозиція: давайте ми візьмемо всі заяви і постанови, які зареєстровані у Верховній Раді, напрацюємо одну спільну, куди дійсно включимо і позицію по миротворцям, і консультації в рамках Будапештського меморандуму і її приймемо. Тому що, коли у нас така йде какофонія, вона не додає насправді…

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, за останні три дні були обстріляні Луганська та Донецька області. "Сіра" зона сьогодні у вогні, горять не тільки будинки. Люди, які сидять в бомбосховищах, чекають конкретних дій. Сьогодні не тільки обстріляна Луганська ТЕС в Щасті… А така назва красива – Щастя, але люди живуть вже вісім років в нещасті. Люди залишилися, і діти головне, сьогодні без води, без їжі, без світла, без тепла. Люди чекають сьогодні справжніх дій, а не просто балачок: все буде нормально, все буде добре, все хорошо. Люди чекають від нас гуманітарної допомоги. Люди чекають рішучих дій від Кабміну на перевезення людей з "сірої" зони. Скільки можна було разів говорити? Ми за що боремося: за території або за людські серця та душі, за людей, які вісім років поспіль ховаються під столи на день народження від вибуху кульки просто? Нам негайно треба сьогодні зробити прийом в великих містах всередині країни для людей, які хочуть поїхати з тієї території. Ми вимагаємо негайного зібрання РНБО, Кабміну для того, щоб дати допомогу гуманітарну Донбасу, Луганщині та Донеччині, перш за все, ще раз, "сірій" зоні: це Щастя, Золоте, Гірське, Станично-Луганський район. До яких пір люди будуть відчувати себе другорядними? Сьогодні ворог говорить про те, що Донбас нікому не потрібен, а український уряд сьогодні це проковтує. Чому сьогодні не ведеться допомога дітям і школам, дитячим садочкам, які під обстрілами, дітей і досі не вивезли? Ті території "Л/ДНР" вивозять, і ми навіть не розуміємо, яких кордонів вимагає від нас ворог. Ми не розуміємо і нам не доповідають, що відбувається сьогодні там. Шановні колеги, я закликаю до допомоги. В 2014 році на собі волонтери вивезли економічний тягар, допомагали українській армії бронежилетами, кевларовими касками, продуктами харчування. І також я звертаюся до кожного з вас по допомогу сьогодні Донбасу, мирним людям, які цього сьогодні потребують. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо Сергій Володимирович. Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович з процедури. Вельмишановний Олександр Сергійович, шановні колеги, я, безумовно, розділяю занепокоєння наших колег. Але я детально вивчив і ознайомився з нашим порядком денним, ну і, чесно кажучи, дивує дуже, наприклад, знаходження в порядку денному таких законопроектів щодо скасування ПДВ для трансплантологів, або, наприклад, інший законопроект, який стосується електронного архіву. Ну, невже це на сьогоднішній день актуальні питання, які дійсно потребують того, щоб витрачати дорогоцінний час для розгляду цих моментів? Це перше. Друге. Коли ми з вами говоримо про потужну

Дякуємо, Олександр Сергійович, за вашу небайдужість. Переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас на порядку денному Постанова № 7064: проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Нам потребує кілька голосувань, тому прохання підготуватися до голосування. Будь ласка, колеги, займіть свої місця, зараз буде серія, я сподіваюся, результативних голосувань.

Ставлю на голосування включення до порядку денного сесії Постанови за реєстраційним номером 7064 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

За-308 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію аd hoc розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні щодо Постанови за реєстраційним номером 7064 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Прошу голосувати. 10:49:37 За-314 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

доповідач від авторів народний депутат України Клименко Юлія Леонідівна.

Сьогодні ми будемо… Перш за все я хочу почати свою промову тим, що подякувати всьому світу від США, Японії, Європи, Британії за те, що вчора оперативно, протягом практично 24 годин після визнання "Л/ДНР" Російською Федерацією незалежною, більшість країн світу приєдналося і наклало санкції, як персональні санкції, так і санкції на юридичні особи Російської Федерації, таким чином завдавши їм економічного і фінансового удару. тепер наша черга, тому що український парламент перш за все повинен відреагувати на ту агресію, яка відбувається зараз зі сторони Російської Федерації. Український парламент повинен першим ініціювати всі санкції проти фізичних осіб, які посміли фактично

у вигляді санкцій. І особливо ті, хто до цих пір мають зв'язки з Україною, до цих пір заробляють гроші в Україні або заробляли раніше, які мають тут юридичні особи. Тому пропозиція і Постанова 7064, де є я співавтором, говорить про про те, щоб накласти санкції на всіх, хто посмів проголосувати і посягнути на суверенітет і цілісність української території. Там є всі депутати Державної Думи, які це зробили, піднявши руки, і пропонували Путіну це зробити, всі члени Ради безпеки і всі члени Ради Шановні колеги, прошу підтримати цю постанову, а також наступним кроком підтримати інші наші постанови і долучитися до їх підписання… Для співдоповіді запрошується голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони Веніславський Федір. Шановний пане голово, шановні колеги! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні, яке відбулося 22 лютого 2022 2022 року за дорученням Голови Верховної Ради України, розглянув проект Постанови, внесений народним депутатом України Клименко Юлією Леонідівною та іншими народними депутатами, пропозицій про схвалення санкцій, застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (реєстраційний номер 7064). Прийняття цієї постанови створить передумови для прийняття Радою Національної безпеки і оборони України рішення про застосування персональних економічних спеціальних санкцій та інших обмежувальних заходів до певного переліку осіб, які створюють реальну загрозу порушенню територіальної цілісності державного суверенітету України. Тобто це ті депутати Державної Думи Російської Федерації, які голосували за направлення звернення до Президента Російської Федерації пана Путіна про визнання суб'єктності так званих "ЛНР/ДНР". Тут необхідно зазначити, що вчора Державна Дума і Рада Федерації схвалили рішення про визнання. Але Рада національної безпеки і оборони на підставі нашого з вами звернення від Верховної Ради України має повне право розширити цей перелік і доповнити його тими депутатами Державної Думи і Ради Федерації, які вчора голосували за ганебне рішення, яке порушує територіальну цілісність України і є актом агресії. Комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді України прийняти цю постанову і підтримати її. також хочу звернутися до міжнародної спільноти з закликом також долучитися до запровадження персональних санкцій проти тих депутатів, які ухвалюють злочинні рішення. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, запишіться на виступ: два – за, два – проти. Безугла Мар'яна Володимирівна, "Слуга народу".

пройшлись по російській еліті, яка зараз організовує напад на Україну. Але, окрім санкцій, я хотів би наголосити на важливості ще одного інструменту, який може застосувати Захід, і застосовував неоднократно, це економічне сприяння розвитку країни. Тому що головна запорука незалежної убезпеченої України, багатої України - це розвинена економіка, це великі ринки збуту для української продукції. Що у зв'язку з цим можуть зробити наші західні партнери, окрім санкцій до наших ворогів? Вони можуть збільшити квоти для українських товаровиробників і доступ на іноземні ринки, так само, як це зробила Туреччина, звільнивши українські товари від мита до 0 відсотків для 90 відсотків товарів. Я хочу, мені б хотілося, щоб цьому прикладу послідували і Британія, і Сполучені Штати, і інші країни Європи, Німеччина і так далі. Мені б хотілося, щоб Україні так само, як і членам Європейського Союзу, надавалися величезні програми розвитку, не кредити, так, за низькими ставками, за що ми дуже вдячні, але програми розвитку на індустріальні парки, на технологічні парки, на інфраструктуру, на залізничні вокзали, на ревіталізацію заводів. Мені б хотілося, щоб так само, так само, як у Грузії, Україні надали кошти на розвиток системи державного управління, тому що, нагадаю, в Грузії на реформи пішло більше 10 відсотків ВВП, яке надавали міжнародні донори. Це не були позики, це були саме гроші для того, щоб розвивати інфраструктуру, програми технічного забезпечення, для того, щоб збільшувати зарплати. Сьогодні весь світ мусить показати Росії, що Україна буде розвиватися, що Росії не вдасться залякуваннями, гібридною війною провокувати відтік інвестицій, знижуючи розвиток ВВП. Як тільки Україна буде показувати економічне зростання… Шановні колеги, "Європейська солідарність" закликає всіх нас в умовах, коли перед країною стоять реальні безпекові загрози, діяти оперативно, адекватно і швидко. Ще тиждень тому "Європейська солідарність" разом з "Голосом" звернулися до цієї сесійної зали з тим, що ми маємо апелювати до Ради нацбезпеки

коли Європейський Союз, Сполучені Штати Америки про це оголошують, а ми з вами нарешті розродилися і тільки звертаємося до Ради нацбезпеки і оборони. Я закликаю ще і ще раз діяти оперативно, тому що на нас сьогодні дивиться країна і це наш з вами фронт. Чому санкції проти кожного депутата Державної Думи важливі? Тому що ці люди мають бути нев'їзними до цивілізованого світу. От нехай отам от на своїх болотах і сидять до тих пір, поки не навчаться шанувати територіальну цілісність і суверенітет України. Друге. Очевидно, що санкції мають вводити в себе економічний характер і візовий характер. І тут ми маємо апелювати до всіх цивілізованих країн світу. Третє. Вже завтра починається Парламентська асамблея ОБСЄ. Ми закликаємо колег, які працюють в Парламентській асамблеї Ради Європи, негайно скликати позачергові засідання і апелювати до цих шановних асамблей, як і до Міжпарламентського союзу, що російська делегація має бути покарана. Вони мають бути виключені з цивілізованих делегацій, вони мають отримати санкційні візові обмеження, щоб ані вони, ані їх родини ніколи не могли перетнути кордони цивілізованого світу до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І, звичайно, ми маємо апелювати до наших партнерів, що все… Дякую. Будь ласка, Віктор Васильович Бондар. Сергій Рудик, "За майбутнє". Я довго і уважно вглядався в їхні обличчя, обличчя депутатів російської Держдуми і членів Ради Федерації, які проголосували за кров, за страждання на українському Донбасі. Валентина Терешкова – перша жінка-космонавт, їй 80 років, і до сьогоднішнього дня купа вулиць нашої держави названа її ім'ям. Карпов Анатолій – міжнародний гросмейстер, чемпіон світу, легенда. Родніна – трикратна олімпійська чемпіонка. Ці люди – легенди. Але з моменту голосування за кров на українському Донбасі – це звичайні міжнародні злочинці, на руках яких кров, і ми повинні це завжди пам'ятати. Є там люди з українськими прізвищами, і є там Дзюба. Не той Дзюба, який вчора помер, Герой України, а їхній Дзюба. Є там людина з прізвищем Ющенко, є там Матвієнко, яка народилася на Хмельниччині, як і моя мама, в Шепетівці. Вони зараз насміхаються над нами і думають, що нам ваші санкції, ми тут маємо свої дачі, городи, ордена-медали, чхали ми на вас. Так само чхали на міжнародне співтовариство Розенберг, Кейтель, Герінг, Гітлер, а їхній прах розвіяний над Рейном. Ми зробимо все можливе, щоб на санкціях не зупинятися, щоб кожен українець знав кожного покидька, який голосував за розв'язання війни на Донбасі. І це тільки буде початок. Ми переможемо, бо в нас є зброя українська, Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, щодо персонального списку фізичних осіб колег-депутатів, думаю, що це технічне питання, воно буде вирішено. Плюс до того, три чверті наших колег також є в санкційних списках там. Але чому я вийшов і чому це дуже важливо? Тому що мова уже йде про економічні санкції, які будуть застосовуватися найближчим часом, колеги про це казали і з правлячої монобільшості, і інші колеги, і ми вчора про це почали уже говорити. І я виступаю за те, щоб нас не було напівмір, які у нас були з 14-го по 19-й рік, коли у нас одні втрачали все, а інші не втрачали нічого і збільшували. Тому з цієї точки зору я якраз для вас підготував невелике дослідження. Я хотів звернути увагу, що коли ми з вами будемо вводити певні обмежувальні заходи, і Мінекономіки теж про це каже, що ми маємо розуміти, що 9,5 мільярда товарообігу з Російською Федерацією, вони в першу чергу стосуються критичного імпорту. Наприклад, вугілля – 62 відсотки, яке заходить сюди, нафтопродукти. Точно так само Білорусь, 6,3 мільярда доларів товарообіг, з них 4,8 мільярда – це імпорт. Я бачу настрої щодо Білорусі, тому з цієї точки зору ми маємо: а) ви маєте або забезпечити і диверсифікувати ці поставки; б) не обнуляти економічний потенціал, енергетичний потенціал країни, тому що це надзвичайно важливо. І ще один момент. Ви ж маєте завжди пам'ятати, що будь-будь які санкції – це, безумовно, контрсанкції, ембарго та інші обмежувальні заходи. Тому з цієї точки зору, коли ми будемо з вами в економічні кроки заходити, я наполягаю на тому, щоб у нас кінематограф не був особливим, щоб у нас кіношники не працювали працювали там без ПДВ, без мит, без будь-чого іншого, а щоб враховували національні економічні інтереси в таких питаннях. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бакунець, "Довіра". Будь ласка, Павло. Війна, окупація, агресор. Нарешті ми називаємо речі своїми іменами. І наш ворог – це не міфічний агресор, наш ворог – це кремлівський режим, який має свої обличчя і свої імена. Наш ворог – кремлівський режим, який озвучує всьому світу, що хоче знищити українську державність. А його посіпаки ще й публічно це підтримують. Через це український парламент закликає накласти персональні санкції на всіх російських депутатів, чиновників, олігархів, які підтримують ідеї Кремля і своїми рішеннями хочуть знищити українську державність. Хай весь світ знає їхні імена і їхні ганебні вчинки. Ми підтримуємо дану постанову. Закликаємо всіх голосувати "За". КЛИМЕНКО Ю.Л. Шановні колеги, українці! Кремль не боїться нашої крові. Тому він продовжує наступ і буде продовжувати наступ на Україну. Але Кремль боїться за свої гроші, за свої вілли у Ніці, за своїх дітей, які знаходяться в Лондоні і живуть в Лондоні, і багато всього іншого, що вони встигли накрасти у свого ж народу за останні 20 років. Тому, колеги, не зупиняємося на персональних санкціях Держдуми і Ради Федерації, а йдемо далі постановою постановою санкцій на всі державні банки Росії. Також звернення наше – 7070 Постанова – до всіх парламентів світу накласти аналогічні санкції. І йдемо далі, теж Україна повинна бути у форварді санкцій для того, щоб Росія відчула це на своїй кишені. Це єдине, що вони бояться. Дякую. Будь ласка, всі бажаючі висловились? Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця в залі. Зараз будемо голосувати.

Ставлю на голосування проект Постанови за реєстраційним номером 7064 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

За-322 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка. Дякую. Щодо наступної Постанови за реєстраційним номером 7099. До мене зверталися представники комітету зараз зняти її з розгляду і в перерві доопрацювати, провести комітет і доопрацювати текст з тим, щоб він був більш... (Шум у залі) Добре. Немає заперечень? Голосувати не треба, Але сьогодні проголосувати в другій половині. Для цього ж комітет і збирається в перерві, щоб сьогодні проголосувати. Добре, колеги, тоді переходимо далі. У нас законопроект з реєстраційним номером 5708, 5708-1: проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою, будь ласка.

За-267 Рішення прийнято. Для доповіді по законопроекту 5708 (основному) запрошується народний депутат України Ігор Павлович Фріс, "Слуга народу". Вітаю, колеги! Маю надію, знаєте, що час настав. Я вже один раз був на цій трибуні із законопроектом про обіг цивільної зброї. На жаль, він не був підтриманий Верховною Радою. Але в стані, в якому сьогодні перебуває наша держава, і в стані, в якому ми перебуваємо з вами сьогодні, я впевнений, що час настав. В чому різниця? Ми зібрали все найкраще, що було подано в попередніх законопроектах авторами: зауваження Міністерства юстиції, зауваження Міністерства внутрішніх справ, зауваження Міністерства охорони здоров'я і юридичного Апарату Верховної Ради і розробили новий законопроект, який врегульовує питання обігу цивільної вогнепальної зброї для громадян України, які постійно проживають на території України. Цей законопроект визначає питання суб'єктів, типів зброї, типів боєприпасів для такої зброї, варіантів реле до зброї, визначає питання єдиного реєстру зброї і його ведення органами Міністерства внутрішніх справ. Цей законопроект визначає, що предметом регулювання не є короткоствольна вогнепальна зброя, і цим він відрізняється від альтернативного законопроекту. На сьогоднішній день нам необхідно прийняти цей законопроект, який підтриманий Комітетом з правоохоронної діяльності. Нам треба зробити перший крок і до другого читання доопрацювати вказаний законопроект, взявши все найкраще, що є в альтернативному, треба дати шанс країні захистити себе, своє майно і своїх близьких. Я прошу вас підтримати цей законопроект максимально як ми це вміємо. Дякую вам. Слава Україні!

з тим, що ми раптом знову повернулися до Закону про обіг цивільної зброї. Я би просив вас звернути увагу на два проекти закону і на їхні назви: один – про обіг цивільної зброї і інший наш – про право на самозахист та обіг цивільної зброї. Це категорично різні речі. Ми всі звикли до того, що у громадян є обов'язки. Де наше право? Перестаньте ділити громадян на категорії. Таке уже було. Це пережитки тоталітарні. Є висновки конституціоналістів, які прямо вказують, що ми не маємо ділити громадян на категорії, звужувати конституційне право. І ще, будь ласка, у кого є сумніви, за який голосувати, хочу вам сказати, що і автори основного теж знають про це, що він базований на основі того, який є, і названий нібито альтернативним, з дефісом, він більш повніший. Якщо і голосувати за основу, то тільки "за" – з дефісом один, за Закон про право на самозахист і обіг цивільної зброї. Тільки так ми зможемо хоча би мати основу для подальшого напрацювання цього проекту закону. Тому за перший – жовтим (утримались), за альтернативний – зелений, і будемо доопрацьовувати його до другого читання вже всі разом. І ще 7 секунд. Ви всі знаєте, яка у нас ситуація, тому не знехтуйте правом на самозахист. Дякую. Слава Україні! А, пардон, від комітету Дануца, будь ласка, заступник голови. Комітет з питань правоохоронної діяльності 8 грудня 2021 року розглянув на своєму засіданні проект Закону України про право на цивільну вогнепальну зброю. Проектом визначаються: відповідні терміни і поняття категорії цивільної вогнепальної зброї А, В, С, D, Е залежно від їх технічних характеристик; види зброї, заборонені до цивільного умови за яких фізичні та юридичні особи мають право набувати у власність зброю, що перебуває у цивільному обігу та бойові припаси до неї. Також законопроектом передбачено: створення та введення єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї, держателем якої є Міністерство внутрішніх справ України; видача першого посвідчення власника зброї строком на 3 роки, а кожного наступного продовженого на 5 років, за місцем реєстрації особи або постійного проживання (перебування) у визначеному Кабінетом Міністрів порядку; спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів; зберігання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів; запровадження страхування цивільної вогнепальної зброї фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб; порядок застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту (стаття 39); розширення видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, зокрема діяльності тирів, стрільбищ, курсів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження і таке інше. Фактично перший, і основний, законопроект підтримується з зауваженнями МВС, Інституту законодавства Верховної Ради, Львівського державного університету, Національної академії правових наук та багато інших. Проект, безумовно, містить в собі деякі певні техніко-юридичні недоліки, які можна доопрацювати до другого читання. Комітет з урахуванням викладеного просить прийняти 5808 у першому читанні за основу, 5808-1

Шановні друзі, дякую за можливість виступити. Ще раз звертаюся до всіх присутніх. Ми сьогодні стоїмо на грані вторгнення Російської Федерації. І все одно в цьому залі є страх перед власними громадянами дати їм можливість озброїтися, як це є в Сполучених Штатах, в інших цивілізованих країнах, вогнепальною зброєю, зокрема пістолетами чи ні. в незалежності від цього, що крайня ситуація, в цьому залі страх: ми не будемо, ми не знаємо, ми не хочемо, а що буде. Друзі, настав цей час саме сьогодні прийняти фундаментальне рішення. Крапка. Українці мають мати право озброюватися для того, щоб захистити свій дім, для того, щоб захистити своє місто чи село, і для того, щоб захистити свою державу. Тому я прошу присутніх в цьому залі підтримати альтернативний законопроект. Все, що для цього потрібно, - це рішення фракції "Слуга народу". Бо нас лякають в тому, що не пройде жоден законопроект. Підтримайте зараз альтернативний - і тут буде на табло 300 голосів. І в другому читанні ми найближчим часом це приймемо. І, повірте, в сьогоднішній ситуації 80, а, можливо, 90 відсотків українців підтримують це рішення. Тому що українець має мати право на захист своєї родини, свого міста і своєї країни. Закликаю голосувати за альтернативний законопроект. Дякую.

Доброго дня, шановний колего! шановний народ України! Сьогодні ми розглядаємо дуже важливий законопроект, і ми пам'ятаємо, чим закінчилося минуле голосування. Я сподіваюся, що сьогодні ми всі з вами приймемо вірне рішення проголосуємо за один із законопроектів, який дозволить нашим громадянам вільно володіти вогнепальною зброєю. Фракція "Голос" в цілому підтримує обидва законопроекти про вільне володіння зброєю. Я хочу сказати, що це законопроекти в першу чергу не про легалізацію зброї, як-то багато хто про це говорить, у нас зброя і так легалізована. Це про законний обіг зброї. І зараз у нас немає можливості, немає цього законопроекту, ми одна країна в Європі, яка не має такого законопроекту. Тому ми повинні виправити цю помилку. помилку. Це перше. Друге. Ми, я згоден, повинні надати право нашим громадянам володіти зброєю законно і захищати себе, тому що це може привести в перспективі до дуже негативних наслідків. Ми можемо згадати і 14-й рік, коли цього права не було і все могло бути по-іншому. Ми можемо згадати кримських татар і наших громадян в Криму, які не мали тоді зброї, була політика держави в цілому не давати їм зброю. А зараз ми могли б мати і Крим, і могли мати не окуповані області Донецька і Луганська. Тому фракція "Голос" підтримує законопроекти, їх обидва потрібно доопрацювати в плані носіння і зберігання зброї вдома на той момент. Але зараз ми повинні в першому читанні проголосувати і підтримати це і дати можливість нашим громадянам. Слава Україні! будь ласка. ІОНУШАС С.К. Шановні колеги, я хотів би ще раз підкреслити, що Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні і підтримав саме основний законопроект. Хоча я хочу подякувати дійсно Андрію Андрійовичу Шараськіну за те, що в альтернативному законопроекті багато є норм, які повинні бути внесені у вигляді правок і розглянуті комітетом до другого читання. Тому я особисто підтримав і основний законопроект, і альтернативний. моя позиція особиста не як голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, а як громадянина України і народного депутата: ми повинні мати закон. Закону в нас на сьогодні немає. Тому прохання підтримувати основний законопроект і альтернативний. Дуже вам дякую.

Шановні народні депутати, громадяни України! Чи дійсно в нас немає закону про зброю? Речі очевидні: його немає. Чи дійсно питання вирішено про короткоствольну вогнепальну зброю? Ні, воно не вирішено. Пропозиція була дуже простою: унормування тих речей, які на даний час існують в Україні. На даний час все врегульовано інструкціями замість закону, крім короткоствольної вогнепальної зброї. Короткоствольною вогнепальною зброєю користуються правоохоронні органи, Збройні Сили України, ну, не більше. Але вони користуються. Чи повинні ми дати право на застосування, на використання короткоствольної вогнепальної зброї громадянам України? Тут дискусії відкриті. Де більше, де менше, ніхто ж не може пояснити, як ця історія буде розвиватися. Ми не будемо підтримувати ні один, ні другий законопроект. Пропозиція була дуже простою: внормуйте, будь ласка, те, що є в інструкції, а після цього суспільство в разі обговорення, опитування і всього іншого, в тому числі законом, ми можемо врегулювати короткоствольну вогнепальну зброю. Хочу зазначити дуже прості речі, що зброя не така страшна, коли вона лежить в сейфі, коли лежить під подушкою, коли носять у кобурі. Дуже страшно, коли її невірно застосовують, використовують, використовують приводи і підстави для самозахисту і всіх інших речей: для відбиття нападу, групового нападу і все інше.

Шановні колеги депутати, звертаюсь в першу чергу до вас і до вашої позиції, тих, хто займає якби нейтральну позицію, що взагалі не голосувати і не приймати рішення. Мені здається, це неправильно, ми і так відтягували, і сьогодні, безперечно, на часі прийняття рішення. І один, і другий законопроект, з моєї точки зору, мають абсолютно спрямованість на доопрацювання, але приймати потрібно, тому що, ще раз підкреслюю, немає сьогодні чіткого законодавства, яке врегульовує питання, починаючи від порядку зберігання, носіння, особливо відсутність єдиного державного реєстру, є надзвичайно важливим. Тому ми закликаємо голосувати, я особисто буду голосувати за базовий законопроект, але доопрацьовувати потрібно до другого… Будь ласка, В’ятрович, одна хвилина від "Європейської солідарності". В умовах російської збройної агресії володіння зброєю - це не лише про можливість гарантувати право на самозахист, це спосіб зробити опір справді всенародним. Збройні Сили України захищають українську державу, ми розгортаємо територіальну оборону, яка зупинятиме ворога. Але сьогодні цього замало. Треба, щоб захистити державу і самого себе міг кожен українець, щоб слова "українці чинитимуть опір" були не просто гарним закликом, а попередженням для ворога, щоб на кожне "нравится не нравится" кожен українець міг відповісти пострілом. Ми закликаємо всіх народних депутатів, попри рішення комітету, яке було ухвалено у відносно мирний час, підтримати саме альтернативний проект депутата Шараськіна. Ухваливши цей закон, ми даємо реальну можливість людям захищати в умовах війни себе і свої родини, протидіяти мародерам, колаборантам і диверсантам, і головне, дати відсіч ворогу на кожній вулиці, в кожному будинку, на кожному клаптику української землі. Лише тоді опір справді буде всенародним.

З процедури? З мотивів, мабуть, у даний момент вже, да? З мотивів – Юрчишин. Ярослав Юрчишин, фракція "Голос", антикорупційний комітет. На жаль, ми дуже рідко коли враховуємо рекомендації антикорупційного комітету, хоча насправді сама логіка їх надання, їх важливість озвучувати. Відповідно до законопроекту, який рекомендований профільним комітетом, є ряд суттєвих зауважень як Головного експертного управління, так і антикорупційного комітету. Власне, немає чіткого визначення суб'єктів, хто здійснюватиме компенсацію особам за вилучену зброю, й інші моменти. Це важливі аспекти, які дають перспективу подумати, чи варто голосувати за рекомендований комітетом. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, пане Ярославе. Хотів би нагадати, що при повній процедурі розгляду законопроектів у нас є можливість висловлюватись з боку не основного комітету, а інших. Тому це можна враховувати при прийнятті рішень, чи підтримувати скорочену процедуру. Будь ласка, колеги, тоді я ставлю на голосування відповідно до висновку комітету прийняти за основу законопроект з реєстраційним номером 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю (реєстраційний номер 5708). Будь ласка, прошу голосувати. За-274 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка. Дякую. Термін не скорочується, правда? Немає. Ні. Добре. Не скорочуємо. Добре. Тоді переходимо до наступного питання порядку денного… (Шум у залі) Поставити? Давайте спробуємо.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

За-276 Рішення прийнято. Переходимо до наступного законопроекту 5709, проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Будь ласка, для доповіді запрошую народного депутата України Ігоря Павловича Фріса. По законопроекту 5709, будь ласка. Колеги, я не буду довго затримувати ваш час. Це не менш важливий законопроект про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів, які пов'язані безпосередньо з законопроектом про обіг цивільної зброї. Ключове питання, якщо ми надаємо право людям мати зареєстровану вогнепальну зброю, ми повинні гарантувати їм безпеку і самозахист. Цей закон про розширення меж необхідної оборони, визначених кримінальним законодавством. Ми вносимо ключові зміни в 36 статтю Кримінального кодексу, який говорить про необхідну оборону, виклавши її в абсолютно новій редакції. Ми маємо забезпечити право громадян на самозахист. Я прошу його підтримати так само як попередній законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишіться, будь ласка. У нас повна процедура, так як ми не проголосували скорочену. Я вибачаюся. Тому зараз у нас є запитання доповідачу та відповіді. Три хвилини, будь ласка. Запишіться на питання, якщо є.

Дорогі колеги, доброго дня! Це більше ніж 50 років ми сповідуємо принципне насильство верховенства права і прав людини. Але коли загарбник навмисно переходить межі і кордони, то кожна людина повинна захищати себе, родину, країну всіма існуючими засобами. Це і є право людини на самозахист. Тому я дуже прошу, щоб ми підтримали.

вказану позицію свого колеги в частині того, що кожна людина має користуватися своїм правом, але в обов'язковому порядку всі права мають бути... скажімо, на виконання баз основ принципу верховенства права, який прямо прописаний в нашій Конституції. Дякую. Доброго дня, шановний колего! Ігоре Павловичу! Скажіть, будь ласка, трошки поясніть громадянам, яка різниця, і народним депутатам також, між основним та альтернативним законопроектом. Абсолютно подібна система, яка була в першому законопроекті про обіг цивільної зброї, прямо визначена і в нормах пов'язаного законопроекту 5709

певних статтях адміністративного законодавства і кримінального законодавства, в тому числі в тій статті, яку я наголосив, в статті 36 вказаного закону про необхідну оборону. Доброго дня. Прошу передати слово колезі генералу Цимбалюку Михайлу Михайловичу. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Дякую колезі по фракції за передане слово. Я хотів запитання до автора законопроекту. Насправді погоджуюся з мотивацією і з обґрунтуванням, що немає сьогодні закону про цивільний обіг вогнепальної зброї. І дуже добре, що такий закон буде. У мене до вас запитання, Ігорю Павловичу, чи ви не будете ініціювати ухвалення ще одного законопроекту? Нарешті в українському законі… вірніше, праві має бути закон про приватну власність. Як будуть захищати громадяни право власності, коли більшість з тих, хто застосував зброю при такому захисті, сьогодні притягуються до кримінальної відповідальності? Для того, щоб захистити людину, треба щоб був закон про приватну власність. Так пішли Сполучені Штати: спочатку приватна власність, закон, а тоді володіння вогнепальною короткоствольною… Дякуємо. Час на запитання і відповіді скінчився. Будь ласка. 11:35:43 ФРІС І.П. Дякую, Михайло Михайлович. Спасибі, за те, що підтримали перший законопроект 5708. Стосовно закону про право власності. Мені здається, у нас був Закон "Про власність". І він був базовим, коли ми приймали основні, ключові норми до Цивільного кодексу у 2004 році. Але саме безпосередньо законопроект 5709 містить відповідні норми, які забезпечують неухильне дотримання права власності, в тому числі від суспільно небезпечного, протиправного посягання чи реальної загрози посягання на таке майно або на здоров'я особи в тому числі. Тому безпосередньо цей закон якраз і врегульовує ті питання, які були вами підняті під час запитання. Дякую. Дякую. Будь ласка, для доповіді по законопроекту 5709-1 запрошую Шараськіна Андрія Андрійовича, Андрій Андрійович. Шараськін Андрій Андрійович, будь ласка, доповідь. З трибуни? З місця? О'кей. Друзі, 10 хвилин (вау!) це прекрасно. Я на що хотів би звернути увагу своїх шановних колег. Перше. Мушу привітати, що щойно ми легалізували існуючу систему, дозвільну систему МВС. Ніякого права на самозахист у нас не було, немає і згідно цього не буде. Ми, звісно, зробимо з колегами все можливе для того, щоб спробувати змінити це. Тому що в такому вигляді, як є станом на сьогодні цей проект закону, він не може дійти до другого читання. Я вітаю ініціативу і автора законопроекту пана Фріса, і голову комітету пана Іонушаса в тому, що вони готові допрацьовувати до другого читання існуючий стан речей. Тепер що стосується наших змін, які нам пропонують. Тут є одна суттєва і дуже велика розбіжність. По основному проекту закону, який без дефісу 1, пропонується приводити до відповідальності за незаконне носіння зброї людей. Але які ж терміни? Відповідальність дуже велика. Відповідальність за незаконне носіння зброї, яке, я наголошую, просто носіння, воно ще не привело ні до яких наслідків і не є наслідком чогось, за просто носіння пропонується 7 років позбавлення волі. Я хочу сказати, що це більше, ніж за зґвалтування, це як за вбивство. Це перший момент. Другий момент, який дуже важливо запам'ятати всім, - це наступ на демократію як таку. Ми бачимо, як користуються таким інструментом, як складення адмінпротоколів. А вийшли на несанкціонований мітинг, на вас накатали адмінпротокол, навіть якщо не затримали, то згідно основного проекту закону до вас прийшли і вилучили зареєстровану у вас зброю. І це є навіть ще фактором, який збільшує вашу провину. Тому моє звернення і прохання до всіх народних депутатів, що принаймні в частині, яка зараз регулює, в тому числі і межі необхідної оборони, якраз взяти на озброєння альтернативний 5709-1. Там принаймні прописано право і можливості людини до застосування меж необхідної оборони. Там немає оцих ганебних притягнень за адміністративні порушення чи просто за носіння, чи переноску навіть своєї легальної зареєстрованої зброї. Тому моя пропозиція і заклик до всіх колег голосувати за 5709-1 за 5709-1 альтернативний і його брати за основу. А ще раз повторюся, дякую колегам з правоохоронного комітету, які вже висловили готовність продовжити працювати і змінювати той проект закону, який ми проголосували щойно в першому читанні, попередній 5708. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, запитання до співдоповідача, якщо є. Запишіться, будь ласка.

Я.Р. Шановний Андрію, знову ж таки наголошую, що антикорупційний комітет визнав таким, що містить, власне, корупцію, зокрема в процедурі використання нагородної зброї, нагороджувальної зброї, бо суттєво розширяється в в законопроекті, підтриманому комітетом, перелік людей, які можуть бути нагороджені, це не лише, власне, працівники відповідних органів, і ми знаємо, яка корупція є у цій сфері. Скажіть, будь ласка, як це регулює ваш законопроект, чи немає корупції в ньому, бо в профільному вона, на жаль, є відповідно до рішення профільного комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь Щиро дякую за запитання. Ми пропонували якраз визначити обмежене коло нагороджуваних осіб згідно статуту. В тому проекті закону, який уже проголосований, це величезна проблема, тому що депутати підтримали зараз більшістю вільне і фактично… вільне нагородження будь-якої особи. Тому до другого читання це треба буде змінювати, і змінювати категорично, і внормовувати ці питання, аби не виникало таких ганебних казусів, коли нагороджуваними від Міністерства внутрішніх справ були навіть злочинці. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Кисилевський Дмитро Давидович, "Слуга народу". Колеги, я дякую всім за підтримку основного законопроекту, який ми щойно проголосували. Я пропоную йти далі для того, щоб ми зекономили час для інших важливих питань. Дякую. Не буде запитання. Будете відповідати? Добре. Яна Зінкевич, будь ласка, "Європейська солідарність". Дякую, колеги. Хотіла зазначити, що дійсно наша фракція саме від даного законопроекту не в захваті, ми підтримуємо всією душею законопроект Шараськіна, він нам найбільш близький. Але розуміємо, що, на жаль, монобільшість навряд чи проголосує за альтернативний, тому зараз обдумуємо можливість підтримки. Також хотіла зазначити, що як сама є керівником добровольчого підрозділу, я хочу повідомити, що зараз уже почали розгортатися добровольчі підрозділи, нам уже важливо продумати їхню взаємодію, можливість видачі зброї. Тому що саме добровольці будуть підтримкою нашої армії, коли в нас буде спочатку мобілізація, буде ще не вистачати достатньої кількості наших військовослужбовців, саме добровольці можуть підхопити і допомогти. Тому зверніть на це увагу і прошу максимально сприяти. Дякуємо, будь ласка. Час на запитання вийшов. Записуємося тоді на виступи від фракцій і груп. Тут до 3 хвилин при повній процедурі, але пропоную Тоді, будь ласка, від комітету коротко пан Дануца Олександр, і далі будемо записуватись. Шановні колеги, Комітет з питань правоохоронної діяльності 8 грудня 2021 року розглянув законопроект 5709 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю". "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Законопроект розроблено з метою приведення положень Кримінального кодексу України та КУпАП у відповідність до положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Власне, перейду до зауважень, що до цього законопроекту висловлює Головне Головне науково-експертне управління. На підтримку законопроекту із зауваженнями та пропозиціями за нього висловились МВС, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Мін'юст, Інститут законодавства Верховної Ради, Національна академія правових наук України, Київський національний університет імені Шевченка. Тому з урахуванням вищевикладеного комітет пропонує основний законопроект за номером 5709 прийняти за основу і відповідно альтернативний 5709-1, до якого є значна кількість зауважень експертних установ,

Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, після того, власне, як ми прийняли як базово законопроект 5708, зрозуміло, що в даному законопроекті ми розглядаємо як би продовження теми. Але тут вже нам простіше обговорювати питання, тому що ми практично вносимо зміни в Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси, які закріплюють як би ті положення, які були в основному законопроекті про обіг цивільної зброї. Тому, власне, я не вбачаю тут якихось дуже різнобічностей, потрібно за нього голосувати, за 5709. І лише хочу нагадати, що стосовно, скажімо, окремих норм були суперечки. Але ми погодилися з тим, що треба внормувати визначення "необхідна оборона", тому що під час розгляду даних питань виникають як би складності. Тому пропонується виключити положення про те, що шкода тому, хто посягає на права людини і суспільства, має бути необхідною і достатньою в даній обстановці. Цю норму потрібно виключати, враховуючи тим більше специфіку даного моменту. Також пропонується виключити умову правомірності необхідної оборони як відсутність перевищення її меж. Тому що це теж завжди є така доволі спірна норма. безперечно, потрібно вітати розширення переліку обставин, при яких особа звільняється від кримінальної відповідальності під час самозахисту. Це дуже важливо, знову враховуючи даний поточний момент. Всі інші питання ми абсолютно здатні врегулювати до другого читання. Тому депутатська група "Довіра" буде голосувати за даний законопроект. Дякую.

Дякую. Павлюк Максим, фракція політичної партії "Слуга народу". Як співавтор законопроекту 5708 дякую всім колегам, всім народним депутатам, які підтримали даний законопроект. Нарешті Верховна Рада зробила крок до врегулювання обігу цивільної зброї. Шановні колеги, зараз ми повинні зробити другий крок і передбачити відповідальність за порушення, можливе порушення, громадянами України порядку отримання і взагалі обігу цивільної зброї. Даним законопроектом 5709 передбачається як адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність. Ми даним законопроектом пропонуємо розширити межі необхідної оборони, ми значно підвищуємо адміністративну відповідальність. Тому прошу колег підтримати даний законопроект за основу, і комітет бере на себе обов'язок професійно і швидко доопрацювати його до другого читання і вже прийняти в другому читанні найближчим часом. Дякую, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Величкович Микола Романович, "Європейська солідарність". Включіть мікрофон, будь ласка, Величковичу. Дякую. Дякую. Знову ж таки хочу повторитися, що саме від даного законопроекту ми не дуже в захваті. Ми підтримуємо альтернативний законопроект Шараськіна. Ми, звісно, розглядаємо можливість підтримки цієї, але зараз ще проговорюємо. Також хочу наголосити, що дуже важливо, якщо цей законопроект буде прийнято, то надзвичайно актуально, щоб з альтернативного законопроекту були взяті найкращі норми і якісно доопрацьований законопроект, щоб це не було якимось певним свавіллям, щоб це не зменшувало права наших громадян, а все ж таки дійсно давало їм можливість вільного володіння зброєю, тому що ми – воююча країна і це для нас надзвичайно важливо. Чим більше озброєних громадян у нашій країні, тим більше ми захищені. Дякую.

справді хочу подякувати колегам з правоохоронного комітету, які готові приймати величезну кількість правок, опрацьовувати і ефективно над ними працювати разом. Це перший момент. Але є момент, проти якого ми не можемо пройти поруч, адже якраз у нашому 5709-1, в альтернативному, дуже чітко прописано про розділення відповідальності. Не можна всіх під одну гребіночку рівняти за військову зброю, за гранату, за тротил, за цивільну зброю і таке інше. У нас прописане це розділення відповідальності. Не може бути одна відповідальність. Є більш сувора, є інша, відповідно до суспільної небезпеки, яку несе. Це перший момент. Другий момент. Ми, на відміну від основного, якраз пропонуємо в адміністративній частині, якщо ти вже є власником, відповідальним власником зброї, навіть збільшити твою відповідальність, якщо це привело до поганих наслідків. Це один момент. Інший момент. В основному, на відміну від нашого, пропонується взагалі просто за переноску, нібито незаконну, тому що ти там переміщення зброї, своєї легальної, від трьох до семи років. Я нагадаю, це більше, ніж за зґвалтування, такого не може бути. Тому я якраз закликаю в цьому проголосувати за альтернативний, де вже виписане чітке розділення відповідальності, і приведення цього у відповідність. Дуже дякую. І сподіваюся на вашу реакцію. Дякую. Будь ласка, Рудик, "За майбутнє". Шановні українці, а чи знаєте ви, що ми досі єдина країна в Європі, яка не має закону про обіг зброї? Ми прийняли цей законопроект в першому читанні і дали право українцям на самозахист. Голосуючи зараз за другий законопроект в першому читанні, ми маємо дати право українцю не бути покараним за застосування цієї зброї, коли він буде захищати власну будівлю, дім, квартиру, двір, машину. Так, чинне законодавство і пропозиції до нього регулюють ці питання. Ми зараз переживаємо дуже складний час в нашому житті, бо є відкритий фронт на українському Донбасі і в Криму, а є ще РДР - групи, які однозначно будуть намагатись дестабілізувати ситуацію, і вони не будуть по українським вулицям і містам ходити з російськими шевронами. І рядовому українцю буде дуже важко розрізнити національність і паспорт нападника. Давши право українцям на самозахист, ми збережемо велику кількість життів. Тому нам треба прийняти в цьому першому читанні, по скороченій процедурі доопрацювати і максимально швидко захистити кожного українця, бо не тільки земля, а і зброя на захист цієї землі робить українця українцем. Голосуємо "за". Розумію, що альтернативний законопроект і основного… і зараз по цьому кращий був би, і я був особисто за нього. Але краще такий, ніж ніякого. Добре. Цимбалюк, "Батьківщина". І далі в нас виступи від народних депутатів по 3 хвилини – 6 хвилин.

про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні назрів і навіть перезрів, це однозначно. І не зовсім приємна річ, що в такі непрості виклики для української держави і суспільства ми розглядаємо саме цей законопроект. Бо нині, як говорили автори законопроектів, є тільки відомчі нормативні документи, які регулюють обіг зброї, її реєстрацію. І насправді ми вже наслухані про корупційну складову цього процесу, слід унормовувати однозначно. В основних законопроектах, як і в альтернативних, є позитивні сторони. І дуже важливо, щоб проголосований а з альтернативного, я впевнений, що команда розробників і ми як народні депутати долучимося з тими позитивними нормами, щоб до другого читання він став більш досконалим. не може Мін'юст бути тримачем бази даних, тому що в системі МВС сформована роками і система обліку, яка не є досконала, але є. Там сформована гільзотека вже більше десяти років, і цю базу треба удосконалювати. Я погоджуюся, що існує певна корупційна складова. Завдання нас, законодавців, створити таким чином, щоб щоб удосконалити законопроект і до другого читання забрати цю корупційну складову, яка може з системи МВС перейти в Мін'юст. Через це команда "Батьківщини" готова долучитися до доопрацювання законопроектів до другого читання і проголосувати і в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30 в нашому засіданні. Будь ласка, збираємося о 12:30, бажано без запізнень, приблизно о 12:40 буде голосування. Керівників депутатських фракцій і груп просимо прийти в кабінет Голови Верховної Ради. Прошу передати Яні Зінкевич слово. Дякую, колеги. Ми будемо підтримувати альтернативний законопроект. Дякую.

Дякую, колего. Друзі, дивіться, основна, скажімо так, відмінність вже, напевно, була озвучена всіма авторами і представниками різних депутатських груп і фракцій. Але мені здається, що комплексним законопроектом, якщо ми говоримо про 5708, має бути саме 5709, до якого ми повинні, як і до першого законопроекту, врахувати все найкраще, що було розроблено авторами альтернативного законопроекту. Я би просто хотів зауважити, що саме в основному законопроекті 5709 вносяться відповідні зміни щодо внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення про наступне: передбачається позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину права на володіння цивільною зброєю та бойовими припасами до неї; виключаються застарілі радянські норми, відповідно до яких забороняється застосування позбавлення права полювання, конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів до осіб, яких полювання є основним джерелом існування; збільшується розмір штрафів за порушення прав, якщо ми доручаємо, особам дозволяємо певні права на зброю, ми повинні так само обмежувати незаконний обіг цієї зброї; встановлюються відповідні норми щодо огляду особи при проведенні такого огляду, яка здійснює транспортування, або носіння цивільної зброї. Мені здається, що на сьогоднішній день стан правової бази в цьому питанні потребує значного уточнення, а саме безпосередньо питання, пов'язані зі статтею 36 Кримінального кодексу України. Я би хотів основні моменти просто зачитати вам просто з тексту законопроекту, з порівняльної таблиці, яким чином визначається сьогодні питання необхідної оборони. Необхідною обороною є застосування сили або вчинення інших дій з метою захисту охоронюваних законом прав, свобод, благ або інтересів особи, що захищається або інших осіб, а також суспільних інтересів або інтересів держави від суспільно небезпечного протиправного посягання чи реальної загрози такого посягання шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає, задля негайного відвернення чи припинення такого посягання. Це якраз і говорить про те, що відповідь людини на збройне або незбройне масове посягання на життя і здоров'я або на його власність надає йому можливість реагувати зразу. Ми визначаємо, що кожна особа має право на необхідну оборону від такого посягання, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від громадянства. Ми визначаємо, що саме не підлягає кримінальній відповідальності перевищення меж необхідної оборони в певних конкретних випадках. Наприклад, від захисту від нападу озброєної особи, захисту від нападу групи осіб, захисту від нападу чи негайного відвернення реальної загрози, якщо така особа має явні переваги фізичної статури. Тобто багато-багато речей, які надають можливість уникнути кримінального покарання при здійсненні необхідної оборони. Тому прошу підтримати основний …

Юрчишин Ярослав, фракція "Голос". Насправді ми вважаємо, що альтернативний законопроект виписаний з меншими корупційними ризиками. Власне, антикорупційний комітет розглядав базовий законопроект, і, як я вже зазначав, є величезні застереження, власне, стосовно нагородної зброї, що треба обов'язково поправити в будь-якому випадку до другого читання. З одного боку, ініціатором як головного, так і альтернативного можна лише подякувати в тому, що нарешті питання обігу цивільної зброї поставлено на такому високому рівні. Ми сьогодні точно будемо мати рішення, це однозначно, позитив. У той же час неузгодження між КУАП і Кримінальним кодексом щодо відповідальності за, власне, введення адміністративної чи кримінальної відповідальності дає певну дискрецію Міністерству внутрішніх справ. важливо доопрацювати до другого читання. Ми будемо підтримувати альтернативний законопроект і сподіваємося на якісне доопрацювання до другого читання належно від того, який буде прийнятий. Дякую. думаю, що комітет проведе до другого читання доволі фахову дискусію і зробить цей законопроект доволі життєдайним. І тому закликаю всіх підтримати основний законопроект і більш раціонально надалі використовувати час для того, щоб приймати інші важливі для України закони, особливо в такий складний для нас час. Дякую. Дякую. Будь ласка, колеги, можемо переходити... Заключне слово доповідача і співдоповідача буде? Ні. Співдоповідача? Тоді можемо переходити до голосування. Шановні колеги, прохання зайняти місця, підготуватися до голосування. Займаємо місця, колеги.

Ставлю на голосування прийняття за основу законопроекту за реєстраційним номером 5709 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Прошу голосувати.

За-267 Рішення прийнято. Законопроект прийнято за основу. По фракціях покажіть, будь ласка. Так як ми по попередньому скоротили терміни, є пропозиція також скоротити терміни по цьому,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 внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Прошу голосувати. За-277 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги… Руслан Олексійович. Шановні колеги, у нас далі йде за планом 5801, але є пропозиція перейти до 7100, це про швидкі бюджетні, про зміни до Бюджетного кодексу щодо швидкого використання коштів. Комітет щойно пройшов, там є консенсус. О'кей. Тоді переходимо до 7100. Я Руслану Олексійовичу повертаю тоді ведення. Веде скажіть, будь ласка, є необхідність обговорювати оцей законопроект? Вчора він був підписаний усіма лідерами фракцій і груп. Одну секундочку. Одну секундочку. Шановні колеги, треба щоб комітет зачитав свій висновок, якщо можна. Будь ласка, рішення комітету, Арістов.

Шановні колеги, значить, ми проголосували, що ми зараз переходимо до 7100. Це проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Я пропоную проголосувати про включення до порядку денного цього питання. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати.

За-332 Рішення прийнято. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-288 Рішення прийнято. Шановні колеги, давайте доповідач, співдоповідач, а дальше… Я запрошую як доповідача народну депутатку України Юлію Володимирівну Тимошенко. Будь ласка, Юлія Володимирівна.

Шановні друзі, законопроект 7100 – це законопроект, який дозволяє в тяжкій ситуації достатньо сильної військової загрози зробити фінансування нашої оборони, нашої армії по потребам оборони і армії. От це важлива ключова історія. Я хочу вам сказати, що в такій ситуації, як ми зараз переживаємо, практично знаходячись в війні з Російською Федерацією, ми не можемо допустити з вами, щоби наша армія по всім параметрам була недофінансована. Крім того, ми не можемо допустити, щоб якісь, вибачте, аферисти в наглядових радах, не хочу називати ці прізвища українцям, отримували по 200-300 тисяч гривень в місяць заробітної плати, які боронять сьогодні на лінії фронту Україну, практично отримували копійки, за які вони не можуть прогодувати ні себе, ні свої родини. Це недопустимо. І тому ми запропонували грошове забезпечення для військовослужбовців, які працюють, вірніше, захищають Україну на першій лінії фронту, збільшити в три рази, збільшити повністю всі видатки на фінансування закупівлі озброєння, збільшити видатки на військово-промисловий комплекс. Про що цей закон, на якому зійшлися всі фракції без виключення, означає, що казначейським рахунком в цілому на період військових загроз розпоряджається Кабінет Міністрів України з абсолютним пріоритетом і без обмежень для видатків на оборону. Це означає, якщо треба 100 відсотків видатків бюджету направити на оборону – значить, так і буде, всі інші буде перекрито. Це перша лінія фінансово захистити нашу армію і оборону. Слава Україні! І голосуємо "за" дружно всім всім парламентом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Володимирівна. Дякую за вашу ініціативу і за те, що вона була підтримана усіма. Я запрошую до слова співдоповідача, голову Комітету з питань бюджету Юрія Юрійовича Арістова. Будь ласка, Юрій Юрійович. Іван Іванович Крулько. Рішення комітету оголосите з усіма зауваженнями і поправками. 13:49:20 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько. Шановні колеги народні депутати, шановні українці! Комітет з питань бюджету на засіданні 23 лютого в надзвичайно стислі строки розглянув проект Закону 7100. Цим законопроектом для забезпечення у 2022 році достатніх на національну безпеку і оборону встановлюється особливості регулювання бюджетних відносин у зв'язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради звернуло увагу, що чинним законодавством регулюється питання здійснення діяльності державних органів в умовах запровадження воєнного стану, тому реалізація окремих положень законопроекту за інших умов вважається проблематичною. За підсумками розгляду комітет рекомендує Верховній Раді законопроект 7100 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету, викладених у висновку, та внесення необхідних редакційних поправок. Хотів би також зазначити, що під час розгляду цього законопроекту на комітеті було прийнято рішення розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: "Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та діє протягом трьох місяців". Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект, надзвичайно важливий в цих умовах законопроект, за основу і в цілому. Дякую. після цього в цілому з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичними поправками? Саме в такій редакції я буду ставити на голосування. Дякую, Іван Іванович. Шановні колеги, є необхідність обговорити чи голосуємо? Можемо голосувати. у залі) Голосуємо? Шановні колеги, я тоді, з вашого дозволу, ставлю почергово ці пропозиції. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватись до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер проекту 7100). Шановні колеги, готові голосувати? Шановні колеги, готові голосувати? Я прошу… Ще раз повторити? Я повторюю. Я вношу пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер проекту 7100). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-347 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю наступну пропозицію комітету: прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер проекту 7100). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-347 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Олександр Сергійович. По фракціях покажіть. Шановні колеги, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийнятий Верховною Радою законопроект та негайно направити на підпис Президентові. Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати невідкладне підписання прийнятого акта та негайного його направлення Президентові України, негайне направлення на підпис.

Шановний Руслан Олексійович! Перше. Я б хотів звернутися до вас, як ми домовлялися вранці, дати доручення профільним комітетам розглянути законопроект про боротьбу з колабораціонізмом – 5135, а також розглянути на комітетах законопроекти 5101 і 5102 – по захисту інформаційної безпеки України, для того щоб вони були опрацьовані в комітетах вже сьогодні. І наостанок, шановний Руслан Олексійович, я би просив, щоб сьогодні ми могли також зібратися на позачергове засідання для того, щоб розглянути і прийняти в цілому законопроект про виділення додаткових мільярдів на українську армію. Я знаю, що комітет вже прийняв рішення, можемо сьогодні його приймати на позачерговому. Дякую. Дякую. Вельмишановні колеги, що стосується першого блоку питань, про які ви сказали, так, в нас така домовленість була на зібранні керівників фракцій і груп. Я прошу відповідні комітети зібратися сьогодні і прийняти відповідні рішення. Крім цього, як в нас буде позачергове, я думаю, що ми одразу будемо мати план цього позачергового. Але я думаю, що ми сьогодні ще з вами зустрінемося і зберемося в цій залі. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, в нас залишилося 5 хвилин. Якщо ви погодитесь без обговорення, там

Друзі, 6416, є погодження на цей законопроект? 6416 без обговорення. Шановні колеги, зараз. колеги, зараз. Шановні колеги, маємо ритуально проголосувати, тому я продовжую засідання, але до розгляду цього питання. я дам комітету слово.

Шановні колеги, прошу підготуватися, я пропоную зараз перейти до законопроекту 6416. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування.

Шановні колеги, тоді у нас йде 5801. Я вас дуже прошу, давайте ми проголосуємо його. Хто проти? "Батьківщина" проти, так, я розумію, да? Шановні колеги, ви проти, щоб без обговорення, да? А якщо ми зараз його, я продовжу на 15 хвилин, щоб за ці 15 хвилин ми його проголосували. Нормально? Я продовжую засідання Верховної Ради на 15 хвилин.